**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, hitni postupak, Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane, Mate Raboteg. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Predloženim zakonom uređuje se drugačiji način ostvarivanja prava na prehranu vojnih osoba, državnih službenika i namještenika na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Mi smo po važećem Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske propisali da djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici u Oružanim snagama tijekom službe imaju pravo na besplatan objed ili novčanu naknadu za topli objed. Podsjećam vas da je Vlada Republike Hrvatske 2005. godine osnovala i Trgovačko društvo "Pleter-usluge" za obavljanje između ostaloga i poslova pripremanja hrane i pružanja usluga prehrane za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, preko preko čega su se onda ostvarivala i ova navedena prava temeljem važećeg zakona. dakle na besplatnu prehranu trenutno ostvaruje približno 20 tisuća pripadnika Oružanih snaga. Prema novom modelu ta se prava djelomično reduciraju pa smo predvidjeli da ročnici odnosno dragovoljni ročnici, kadeti te djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici raspoređeni na službu u zapovjedništvima i postrojbama Oružanih snaga imaju pravo na besplatan objed. Pravo na besplatan objed također imaju i sve kategorije pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za vrijeme vojnih vježbi. Međutim, pravo na besplatan objed ne bi imali djelatnici na službi u administrativnom dijelu i to bi obuhvaćalo Glavni stožer Oružanih snaga, Hrvatsko vojno učilište, kao i djelatne vojne osobe raspoređene na službi u Ministarstvu obrane, a i izvan Oružanih snaga. Dakle negdje ukupno njih oko 1500 ne bi imalo pravo na besplatni objed. Ove izmjene su ustvari jedna od mjera uštede u sklopu provedbe antirecesijskih mjera te će se na temelju predloženog zakona ostvariti na godišnjoj razini ušteda u iznosu od 15 milijuna kuna. Kao što vidite, restrikcije se odnose samo na administrativni dio, u Glavnom stožeru Oružanih snaga, Hrvatsko vojno učilište u Ministarstvu obrane, ali i to sa izuzetkom ukoliko njihovi djelatnici sudjeluju na vojnim vježbama onda se na njih ta odredba ne odnosi. Evo toliko bi bilo sa strane predlagatelja u smislu obrazloženja promjena koje predlažemo. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za obranu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Znači, ovim izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, sa konačnim prijedlogom, eto već nekoliko puta do sada, pet puta smo mijenjali i dopunjavali ovaj zakon, Ministarstvo obrane planira uštediti rekli smo oko 15 milijuna kuna na djelatnim vojnim osobama, službenicima, namještenicima koji rade u Hrvatskom vojnom učilištu, Glavnom stožeru Hrvatske vojske, Ministarstvu obrane na taj način što misle ukinuti topli obrok koji je do sada bio plaćen od strane Ministarstva obrane. Ja ću reći da je to dobro i lijepo što Ministarstvo obrane planira uštediti određena sredstva dok se nalazimo u ovoj …/Govornik se ne razumije./… gospodarskoj krizi i kako kažu u Ministarstvu obrane, ove izmjene su jedna od mjera uštede u sklopu provedbe antirecesijskih mjera Vlade Republike Hrvatske. Ali u situaciji kada nam nestaju stotine milijuna u Podravci, HEP-u, kad imamo aferu Kamioni, ovi ljudi koji ostaju bez besplatnog obroka sigurno se osjećaju jadno. To mi dobro znamo i ja sam pričao sa nekim ljudima. Jedan obrok košta oko 33 kune. Procjene su otprilike, to smo ovdje slušali sa lijeve i desne strane, potpuno svejedno, da se na javnoj nabavi samo Republici Hrvatskoj negdje uzme oko 7, 8 milijardi kuna. Ja znam da je praksa u zemljama NATO-a da nam ovim razinama isti ljudi sami si snose troškove prehrane na ovakav način i to je kažem potpuno u redu, ali bojim se da će ovo biti destimulativno za one časnike koji misle napredovati prema Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru. Besplatan obrok jedan je od načina privlačenja kvalitetnog osoblja u službi, a mi znamo dobro svi skupa da imamo problema sa kvalitetnim kadrom. Neću puno govoriti o plaćama vojnika, dočasnika, časnika, mislim da smo to više puta govorili, samo ću napomenuti da vojnik profesionalac ima oko 4 tisuće kuna mjesečno, da je to stvarno nedovoljno iako su vojnici u …/Govornik se ne razumije./… izuzeti iz ovog dijela, kažem vjerojatno jedan dio ljudi i radi po ministarstvu i ovim institucijama, a da ne govorim o namještenicima, službenicima kolika je njihova plaća. Mišljenja sam da bi se veće uštede postigle npr. teritorijalnim preustrojem Oružanih snaga te smanjivanjem troškova za odvojeni život paralelno sa tim naravno, prijevozom. Mi odvajamo otprilike, to smo vidjeli u proračunu, samo Ministarstvo obrane odvaja za prijevoz oko 85 milijuna kuna, razne telefonske usluge, već kada se kažem pozivamo na te antirecesijske mjere. Kao primjer tome reći ću da smo mi imali na svom središtu u Sinju koje je funkcioniralo dugo i to je bilo dobro nacionalno središte koje je ukinuto, otprilike sa 200 i nešto dočasnika, časnika i sada veći dio tih ljudi je premješten u druge postrojbe Hrvatske vojske npr. u Đakovo. I sada taj isti čovjek mora dobivati odvojeni život, pravo na odvojeni život, mora mu se plaćati troškove prijevoza. Ja mislim da u tom kontekstu da je se malo više to sagledalo, malo nekako drugačije da se moglo puno više uštediti nego na ovom besplatnom samom besplatnom da smo nekako trebali to malo dublje i bolje snimiti stanje i predložiti možda i druge mjere štednje. Ovo kažem, a kako se već nalazimo u ovoj krizi koja je već svi znamo kakva je poglavito što već sada znamo da će proračun za iduću godinu biti vjerojatno za oko 15% manji nego danas i vjerojatno će mnogi procesi koji su započeti na žalost možda će biti čak određeni zaustavljeni, neki će sigurno biti usporeni zbog nedostatka sredstava koje Ministarstvo obrane naprosto neće imati. Ja mislim da kažem da je tu trebalo malo sve skupa sagledati malo bolje i vidjeti gdje se još može napraviti, gdje se može uštedjeti, a vraća vraća se ponovo, a poglavito na ovom preustroju određenom teritorijalnom preustroju i prijevozu i odvojenom životu gdje se strašno puno može uštediti u samom Ministarstvu obrane. Gledao sam te stavke. Vidio sam da su to poprilične stavke koje opterećivaju Ministarstvo obrane. Kažem, mislim nisu to neke posebne izmjene i neću previše govoriti o ovom. Klub SDP-a bit će suzdržan kad budemo glasali o ovim izmjenama i dopunama zakona. Hvala. Hvala. Klub HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, uvaženi tajniče Ministarstva obrane Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska seljačka stranka pozdravlja svaki opravdani prijedlog koji je u funkciji smanjenja rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske. Nadamo se da je u pripremi ovog osjetljivog prijedloga bilo dovoljno mudrosti i razumijevanja u trenutnoj gospodarskoj situaciji, a s ciljem donošenja kvalitetnog rješenja za Republiku Hrvatsku. Vezano uz prijedlog izmjena zakona želimo istaknuti i neke činjenice, odnosno argumente. Pozdravljamo stvaranje normativnih pretpostavki da se djelatne vojne osobe koje rade u administrativnom dijelu Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i upravnom dijelu Ministarstva obrane Republike Hrvatske po pitanju toplog obroka izjednače s pravima ostalih državnih službenika i namještenika. Prema spoznajama HSS-a u proteklom periodu državnim službenicima, namještenicima ukinuta je naknada za topli obrok ali su državni službenici i namještenici koji rade na razini MORH-a ipak ostali u u povlaštenom položaju u odnosu na svoje kolege iz drugih tijela državne uprave, jer su unazad par godina do danas imali mogućnost korištenja besplatnog toplog obroka. Prema našim spoznajama pored njih jedino državni službenici i namještenici u Ministarstvu unutarnjih poslova, te policajci imaju organiziranu prehranu i naknadu za topli obrok. Nadamo se da će se u narednom periodu pokušati ispraviti odnos u plaćama u upravnom dijelu MORH-a između djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika. Želimo podsjetiti da smo u ranijim raspravama ukazivali na problem da već godinama u Ministarstvu obrane u upravnom dijelu, pri tome se ne misli na Oružane snage Republike Hrvatske zajedno na istim poslovima sa potpuno istim opterećenjem i obavezama rade državni službenici i namještenici, te djelatne vojne osobe. Usprkos tome djelatne vojne osobe imaju znatno veću plaću s mogućnošću napredovanja u plaći kroz osobni čin, beneficirani staž, priznanje minulog rada, povoljnije mirovine i otpremnine, plaćeno dopunsko zdravstveno osiguranje i oslobađanje od obaveza polaganja državnog stručnog ispita. Bitno je naglasiti da iste te djelatne vojne osobe u MORH-u za razliku od onih koji su u postrojbama Oružanih snaga nemaju na zaduženju materijalno-tehnička sredstva i opremu, ne odgovaraju za ljude i borbenu spremnost i nisu izloženi dodatnim naporima. Poznata je i činjenica da neke djelatne vojne osobe iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske nisu nikad ni bile u postrojbama ili su to bile vrlo kratko, ali zato uživaju sve benefite u odnosu na službenike i namještenike i svoje kolege u postrojbama. Također želimo podsjetiti da je prilikom rasprave na Odboru za obranu uz prijedlog proračuna za 2009. godinu bilo ukazivano na potrebu smanjenja troškova međumjesnog ili međugradskog prijevoza djelatnih vojnih osoba, a koji su nastali kao rezultat preustroja u okviru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ukazujem i na članak 181. stavak 2. i 3. odnosno na pojmove vrijeme službe i obavljanje službe koji možda eventualno mogu doći, dovesti do teškoće i razumijevanju ili razlikovanju ovih pojmova. I na kraju naše rasprave želimo pohvaliti predlagača ročnici i kadeti imaju pravo na besplatnu prehranu. To između ostalog smatramo i jednim od uvjeta za privlačenje i zadržavanje budućih stručnih kadrova. Iz svih gore iznijetih razloga klub Hrvatske seljačke stranke podržati će predložene izmjene izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Oružanim snagama Republike Hrvatske. Prema važećem zakonu svakodnevno pravo na topli obrok imaju negdje cirka oko 20000 pripadnika Oružanih snaga. Izmjenom članka 181. koji se mijenja i govori da djelatne vojne djelatne vojne službe, službenici i namještenici za vrijeme službe u Oružanim snagama imaju besplatan smještaj i organiziranu prehranu dužnost obavljaju, znači u zapovjedništvima postrojbe Oružanih snaga ili su na vježbama imaju topli obrok besplatno. Iz tih proračuna da je to negdje cirka 1500 djelatnika, obroka dnevno, da je to negdje godišnje 15 milijuna. Nešto će se uštediti, ali mislim da je krajnje vrijeme došlo i da nije da nije recesija, da nije kriza, da ljudi koji rade u Ministarstvu obrane kao što radi u Ministarstvu poljoprivrede da ne bi trebali imati različite .../Govornik se ne razumije./... da bi trebali i jedni i drugi imati, znači ili svima topli obrok, ili samo organiziranu prehranu. Isto tako ne vidim razloga da na vojnim učilištima netko ima besplatan, a da na civilnim fakultetima ima organiziran i mora ih platiti. Mislim da je prijedlog zakona korektan i da se neće uopće, da bitno neće utjecati uopće na oružane snage jer su svi vojnici i svi pripadnici koji su u postrojbama i u zapovjedništvima i svi oni koji obavljaju dužnost, znači da su na vježbama, na samom terenu zadnjih, na njih se to ne odnosi, nego se odnosi isključivo na ljude koji su znači u jednom administrativnom dijelu. Znači to su Hrvatsko vojno učilište, glavni stožer oružanih snaga, službe u MORH-u i oni koji su izvan službi u MORH-u, znači zasigurno da ne može doći do narušavanja ni borbene spremnosti, niti će to biti nekakav velik teret za časnike i dočasnike koji rade u tome dijelu. A sad kažem onaj tko radi na vojnom učilištu, onaj tko radi u Ministarstvu obrane i u glavnom stožeru može se isto nositi kao što radi i u ostalim ministarstvima, pa kao i mi u Saboru, i mi sami sebi plaćamo ovdje. Klub Hrvatske demokratske zajednice pozdravlja to i kao antirecesijsku mjeru, ali isto i …/Govornik se ne razumije./… prava državnih službenika i namještenika. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Mate Raboteg. Izvolite. Evo kratko još završni komentar na neke od rasprava. Dakle na prvi pogled ova mjera može se učiniti kao rezanje standarda djelatnih vojnih osoba i državnih službenika i namještenika koji rade u administrativnom dijelu Ministarstva obrane i oružanih snaga. Međutim ja moram podsjetiti da je Ministarstvo obrane i Vlada prije toga napravila značajne pomake u povećanju životnog standarda i motiviranosti osoblja osoblja za rad u Ministarstvu obrane i oružanih snaga i općenito, dakle ne samo u administrativnom dijelu, nego općenito u oružanim snagama, pa smo mi prošle godine donijeli, ako se sjećate, uredbu o koeficijentima na plaću kao i pravilnik o dodacima na plaću i može se govoriti otprilike o 15 do 20% povećanja plaće, što je rekao bih vrlo pozitivno odjeknulo i nešto što nije napravljeno u drugim državnim službama. Međutim, isto tako moramo reći da ovo nije jedina mjera štednje koju mi provodimo u Ministarstvu obrane. Vi morate znati da smo ove godine imali dva rebalansa i mi smo imali rezanje financijskog plana Ministarstva obrane u iznosu od otprilike 500 milijuna kuna, pa onda možete pretpostaviti da smo provodili i druge mjere uštede. Ovo je tek jedan od primjera, ili jedan od naših poteza u kontinuitetu, a da pritom rekao bih nismo bitno ugrozili naše ključne programe, opremanje i modernizacije. Prema tome, eto htio bih umiriti one zastupnike koji misle da ćemo na ovaj način, sa ovom mjerom demotivirati interese, odnosno smanjiti interese, odnosno demotivirati potencijalne dakle uposlenike u Ministarstvu obrane i oružanim snagama da pristupaju u službu. Mi smo provodili i druge mjere štednje kao što su osobni automobili, mobiteli i ono što je Vlada Republike Hrvatske na svojoj razini propisala, upravo nastojeći osigurati sredstva za ključne aktivnosti unutar oružanih snaga, to je obuka, to je opremanje, modernizacija itd. Naravno kada govorimo o nekakvim rasipanjima u velikim iznosima na drugim stranama, ja moram reći da mi također u Ministarstvu obrane radimo maksimalno moguće na povećanju transparentnosti javnih nabava. I naravno ukoliko je tu bilo nekih propusta, onda za to postoji odgovarajući dakle mehanizmi koji to prepoznavaju i sankcioniraju, ali sa svoje strane naravno radimo u prvom redu na tome da svi postupci nabave budu u skladu sa zakonom i da se sklapaju poslovi koji su dakle u prvom redu transparentno vođeni, a s druge strane i sa pod najpovoljnijim uvjetima. mislim da smo ovim potezom samo dosljedni u ovoj politici štednje na nepotrebnim troškovima, a isto tako se usklađujemo sa praksom i u ostalim državnim službama, a i sa praksom u ostalim zemljama i sa praksom, evo kao što je ovdje i spomenuto, i u NATO savezu, i u svi svi koji su bili na školovanjima vani, u svim vojarnama se, mogli ste vidjeti da se plaća hrana itd., ne samo gosti nego i časnici, lokalni itd. Mislim da ovo unatoč svemu što se radi o jednoj restriktivnoj mjeri nije toliko negativno odjeknulo u oružanim snagama, tim prije što smo dali prednost stvarno ljudima koji operativno rade na terenu i mislim da je ovo jedna od dobrih mjera u nizu koje su donesene na planu štednje u ovim recesijskim vremenima. **Šeks, Vladimir